utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 88 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč

li je istina da je Ministarstvo odbrane u avgustu 2015. godine pripadnicima Vojske Srbije dalo na upotrebu energetske sokove iz kruševačkog „Rubina“, kojima je u junu te godine istekao rok upotrebe i da su pritom uveravani da su sokovi bezbedni za upotrebu?Naime, Vojska Srbije tokom jula i avgusta 2014. godine primila je od kruševačkog „Rubina“ donaciju oko dve hiljade litara energetskog napitka „Zum“ na kome je kao krajnji rok upotrebe stajao 14. jun 2014. godine. Uz sokove, u jedinice je stigao i akt „Rubina“ od 25. juna 2014. godine u kome stoji da su sokovi bezbedni za upotrebu iako im je istekao rok upotrebe. Sve se potvrđuje aktom Uprave za logistiku Generalštaba interni broj 4690-84 od 26. juna 2014. godine.Pitanje broj da li je istina da Ministarstvo odbrane u jednoj kasarni u Pančevu platilo rekonstrukciju strelišta 352 hiljade evra, koje je odmah nakon izvršene rekonstrukcije proglašeno nebezbednim za korišćenje i stavljeno van upotrebe?Naime, u avgustu 2014. godine vršeni su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji strelišta u kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu. Tu je sedište specijalne brigade, kao što znamo. Naručilac je bio Vojno-građevinski centar Beograd. Radovi su koštali 43 miliona 319 hiljada 500 dinara. Naredbom komande Specijalne brigade broj 622-1 od 19. januara 2016. godine zabranjeno je izvođenje svih vrsta gađanja na ovom strelištu jer je isto nebezbedno.Pitanje broj tri – da li je tačno da je firma koja je izvodila radove na strelištu, usput brigadnom generalu Veličkoviću, komandatu Specijalne brigade napravila vikendicu koja je koštala oko 30 hiljada evra u Deliblatskoj peščari, Delibatsko jezero, opština Pančevo, odnosno da je preduzeće „Zelenilo“ iz Pančeva uredilo dvorište? Reč je, dakle, o firmi „Morava“ d.o.o. Kruševac, građevinsko preduzeće „Morava In“ d.o.o. Kruševac.Pitanje broj četiri – da li je istina da je Vojska Srbije od „Jumka“ kupila šest hiljada kompleta neispravnih uniformi i koliko je to plaćeno?Nadležni plaćeno?Nadležni organi zaduženi za razvoj i odbrambene tehnologije u Ministarstvu odbrane, na čelu sa generalom Zrnić Bojanom, pokrenuli su i realizovali preko preduzeća „Jumko“ iz Vranja nabavku šest hiljada kompleta uniforme M-10. Ista je proizvedena u ovoj količini, plaćena je, isporučena Vojsci, ali kao netolerantna.Ovaj termin ne poznaje nijedno vojno pravilo stavljeno u upotrebu o korišćenju i rashodovanju uniformi Vojske Srbije, ali je ona ipak kupljena, plaćena po punoj ceni kao da je ispravna i data je na upotrebu, ali ne onima kojima je potrebna i namenjena. Ovi kompleti uniforme dati su na upotrebu samo centrima za obuku i to vojnicima na služenju vojnog roka, kako bi se što pre potrošili, dok sa druge strane, dakle, profesionalci, vojnici, starešine ponekad nose uniforme koje je odavno trebalo zameniti. Postavlja se pitanje ko je za navedeno odgovoran? Šta je radila vojna kontrola kvaliteta i ko je dozvolio da se uopšte proizvede, a kasnije i plati šest hiljada kompleta takve uniforme? Zašto proizvodnja nije zaustavljena u prvih 50 ili 100 kompleta, ako takva uniforma nije zadovoljavala potrebne standarde?Ovo

pa oni koji sada rade kontrolu, dakle, ovaj složeni, inače odgovoran posao obavljaju uz svoj redovan posao, tako da se postupak vojne kontrole kvaliteta zbog nedostatka vremena sprovodi samo fiktivno često puta. Rezultat je iz ovoga vidljiv.Pitanje broj pet da li je tačno da je Vojska Srbije u prva tri meseca 2015. godine zbog nemara ili sa namerom da se određenim firmama koje vrše distribuciju električne energije pribavi materijalna korist plaćala električnu energiju po tadašnjem kursu negde u protivvrednosti oko 60 evra, umesto redovnu cenu od 5.155 dinara za megavat čas?Naime, Uprava za opštu logistiku Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane nakon potpisivanja privremenog plana nabavki za 2015. godinu u drugoj polovini janura meseca 2015. godine uputila je Upravi za snabdevanje Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane zahtev da se nabavi električna energija. električna energija. To je trebalo da se zaključi do 1. aprila 2015. godine, ali je neko iz Ministarstva odbrane rekao da do tada u periodu od tri meseca nije moguće sprovesti postupak koji prethodi zaključenju ovog sporazuma, dakle, postupak javne nabavke, pribavljanja svih saglasnosti itd.

koja je bila prenošena na četiri nacionalne televizije i još nekoliko lokalnih, predsednik Vlade je mene, koleginicu Aleksandru Jerkov, Vuka Jeremića i Sašu Jankovića optužio da smo apriori protiv države i svog naroda.U skladu sa Poslovnikom tražim informaciju od predsednika Vlade, na osnovu čega je, odnosno da dokaže svoju tvrdnju da je u bilo kom činu ili mom delovanju političkom u poslednjih 26 godina bilo bilo čega što je protiv države i naroda. Takva informacija mi je potrebna da bih mogao da nastavim sa radom kao narodni poslanik, imajući u vidu da sam na početku ovog mandata položio zakletvu da ću svoju funkciju obavljati u skladu sa Ustavom i u korist svih građana Republike Srbije.Ukoliko ne može, a ja znam da ne može da nađe jedan jedini čin niti izjavu kojom bi dokazao da sam radio protiv države i naroda, to će samo značiti da predsednik Vlade nije apriori lažov, nego da je dokazani lažov.Pozivam ga, ukoliko je njegova izjava bila deo političke kampanje da onda pokaže da nije i najveća kukavica, politička kukavica, u Republici Srbiji i da u bilo koje vreme, na bilo kom mediju, elektronskom, s obzirom da kontroliše danas sve medije u Republici Srbiji, organizuje TV duel sa mnom ili sa bilo kim od nas četvoro koje je prozvao izdajnicima i ljudima koji rade protiv svoje države i svog naroda, i da posle pet godina sučelimo stavove i vidimo čije je delovanje korisno, a čije manje korisno za građane Republike Srbije.Vezano sa ovim, postavio bih pitanje i ministru unutrašnjih poslova i ministru zdravlja, da li je moja bezbednost danas ugrožena, posle ovakve izjave imajući u vidu da je u nekim prošlim vremenima Aleksandar Vučić, kada je optuživao ljude za slične stvari, ti ljudi su bili ubijeni. Da li ja sada posle ovakvog javnog poziva upućenog pred milionskim gledalištem građana Srbije imam razloga da brinem za svoju bezbednost? vas gospodine predsedavajući, da u skladu sa Poslovnikom koji nalaže da se odgovor na pitanje postavljeno funkcioneru, na ovaj način dostavi poslaniku u roku od 15 dana, da se pobrinete da ova pitanja dobiju odgovor, kako ne bi ostalo da sam optužen ja i ovo troje ljudi zajedno sa mnom, da smo izdajnici koji rade protiv svog naroda i svoje države. Hvala. Hvala.Reč ima narodni poslanik Enis Imamović. **Enis Imamović** Hvala uvaženi predsedavajući.Pre nekoliko dana desilo se nešto na šta smo, mi predstavnici Bošnjaka i drugih nacionalnih manjina, upozoravali da može da bude problem u procesu naše evropske integracije i da može da bude prepreka našoj zemlji na njenom putu ka EU. Srbiji je blokirano otvaranje poglavlja zbog kritika na obrazovanje nacionalnih manjina. Zato svoje pitanje danas postavljam predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću, ono se tiče odgovornosti. Ko je odgovoran za propuste u pripremi pregovaračkih poglavlja i ko će snositi posledice?Nismo mi zbog Hrvatske krenuli u ovaj proces evropskih integracija, niti smo u njemu zacrtali sebi cilj da zadovoljimo želje Hrvatske ili neke druge članice EU. U ovaj proces smo krenuli zbog sebe, zato što nam je želja da svoju zemlju modernizujemo i da svoju zemlju učinimo boljim mestom za život njenih građana, svih njenih građana, uključujući i pripadnike nacionalnih manjina. Nije odgovorno uvek i za sve tražiti krivce u drugima i optuživati druge da su oni krivi za ono što se nama dešava. Ako je tačno ono što premijer govori, mi smo potpuno spremni da uđemo u EU, ne postoji ništa što mi treba da menjamo, samo treba EU da da potvrdi da je stanje u našoj zemlji sjajno. Međutim, radi istine, oblast individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina se reguliše danas kroz tri osnovna zakona koja se tiču ove materije, pri čemu je ovaj zadnji izmene zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina jedna katastrofa koja je unela pometnju u čitavu ovu materiju.Prava nacionalnih manjina, kao što je i pravo na obrazovanje, se još dodatno uređuju i kroz 22 različitih zakona, od kojih su svi kontradiktorni jedni sa drugima, ono pravo koje jedan zakon omogućava, već drugi zakon osporava i tako se prava pripadnicima nacionalnih manjina vrte u krug. Nije Hrvatska pronašla toplu vodu kada je kritikovala Srbiju zbog odnosa prema nacionalnim manjinama. Mi smo nebrojano puta ukazivali na to da imamo loša iskustva kada je u pitanju rad na akcionim planovima za pregovaračka poglavlja koja se tiču manjina, i odnos Vlade, pregovaračkog tima i radnih grupa za izradu akcionih planova koje i dalje ignorišu sve one zahteve koje iznose legitimni predstavnici se Bošnjaka u Srbiji tiče, dugačka je lista obaveza koje je ova država odbila da preuzme u procesu evropskih integracija, počev od rešavanja masovnih otmica, ubistava i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku 90-tih godina, proterivanja, granatiranja bošnjačkih sela, preko zastupljenosti Bošnjaka u policiji, sudstvu, tužilaštvu i drugim državnim organima sa javnim ovlašćenjima danas, pa i obrazovanja, informisanja i ravnopravne upotrebe jezika i pisma.Specifičan položaj Bošnjaka je u tome što danas Bošnjaci nemaju neku nacionalnu državu koja će u EU postaviti pitanje položaja Bošnjaka u Srbiji ili to rešavati na nivou članice EU ili na bilateralnom nivou sa Srbijom. Odgovornost za položaj Bošnjaka u procesu evropskih integracija je kako na Srbiji, tako i na EU. Naš pristup je da probleme rešavamo unutar institucija sistema Republike Srbije. U to ubrajamo i parlament. Međutim, statistika nam govori da ti naši pokušaji ne daju neke prevelike rezultate. Podsetiću premijera da smo i prilikom formiranja ove Vlade od njega tražili da zajedno pristupimo reviziji Akcionog plana za manjine, i pozvali ga da zajedno radimo na tome. Vlada i premijer su, kao što vidite, i do danas ignorisali taj poziv i pruženu ruku da radimo zajedno na tom pitanju.Od premijera nismo čuli ništa konkretno o tome šta je Srbija učinila po pitanju koje je bilo predmet kritike, slušali smo u Hrvatskoj o njenom ponašanju, o tome kakvo je stanje u Hrvatskoj. Međutim, što se tiče evropskih integracija, nas ne treba da zanima šta se dešava u Hrvatskoj, treba da nas zanima šta se dešava u našoj zemlji. Zato postavljamo pitanje odgovornosti, ko je odgovoran za propuste u pripremi pregovaračkih poglavlja. Hvala. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić.

Pitam, pod broj jedan, ministarku državne uprave i lokalne samouprave, imamo jednu opštinu na zapadu naše zemlje, to je Bajina Bašta.

Znamo da po Zakonu o lokalnoj samoupravi je predviđeno da kada lokalni parlament ne zaseda posle 90 dana, idu ili privremene mere ili idu izbori. Ali ne privremene mere kao kada ste u Mladenovcu smenjivali Dejana Čokića, pa ste devet meseci držali privremene mere, protivzakonito takođe. Postavljam pitanje ministarki, da li će se raspustiti lokalni parlament, tj. opština Bajina Bašta, i da li će se tamo održati izbori kao što je u skladu sa

pitanje postavljam, u ime 880 obespravljenih i poniženih radnika IMT, takođe poniženih od strane SNS, koji su već dve godine u stečaju. Postavljam pitanje u ime 880 radnika IMT, zašto im premijer Aleksandar Vučić nije odgovorio već na treći dopis? Poslednji dopis mu je poslat 2. avgusta 2016. godine. Zašto radnici IMT, njih 880, nisu zaslužili od premijera Aleksandra Vučića i od SNS, bahate stranke, odgovor, šta je sa obećanjima i šta je sa tim radnicima? Da bi stvar bila gora, dokaz o vašem kriminalu i korupciji, kriminalu i korupciji SNS je dokaz da želite da ugasite ovu fabriku, da ostavite još 880 ljudi bez egzistencije, bez posla, da biste nekom vašem tajkunu, poput Zvonka Veselinovića, ili nekom drugom tajkunu prodali fabriku i prodali to zemljište.Imamo dopis ovde fabrike „Tafe“ iz Indije, koja pravi godišnje četiri koja je želela da bude strateški partner IMT, čak imamo i taj dopis. Niko iz Vlade Republike Srbije, ni nadležan ministar se nije odazvao na ovo. Znači, želite da ugasite IMT. Ne želite čak ni strateškog partnera, a to je fabrika „Tafe“ iz Indije. Njihova predsednica kompanije dolazila je u Srbiju

IMT su sa prof. dr Draganom Markovićem čak uradili na Mašinskom fakultetu i projekat za stavljanje u funkciju IMT i da opet budu gigant kao što su bili. Ta fabrika je napravila 800 hiljada faktora, a trenutno samo u Srbiji ima preko 150 hiljada traktora koji su u funkciji i ti ljudi, poljoprivrednici, nemaju gde da naruče delove već u IMT koji vi iz SNS gasite.Sledeće pitanje postavljam predsednici Parlamenta i predsedniku Srbije - zašto su kandidati

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, ovaj metež ćete… Ovu gimnastičku vežbicu mi nemojte računati u vreme. Gospodine predsedavajući, gospoda iz stranke bivšeg režima me permanentno ometaju. Vidite kako gimnastičari brzo trče, ko da se devize dele napolju, ali nema više, neće ih narod. Tako su trčali na evriće i dolariće.Dame i gospodo narodni poslanici, ja koji sam radio u IMT, kad je pravio 50 hiljada traktora, mogao bih da odgovorim na pitanje kako je stranka bivšeg režima uništila fabriku traktora i kako je dug premašio nekoliko desetina puta kapital u IMT. bih da govorim kako su fabričko zemljište pretvarali u građevinsko zemljište i kako su manipulisali, ali nisam dužan da dajem odgovore, neka daje Vlada.Moje pitanje Vladi je sledeće. Da mi dostavi podatke koliko je politička karijera Vuka Jeremića u UN koštala ovu zemlju? Koliko smo mi to kao narod i država platili? Dakle, ja želim da znam tačno koliko je potrošeno novca u evro. To dugujemo našem narodu. Takođe, dugujemo da im saopštimo pojedinačne troškove.Da li je tačno da je njegova plata bila 10 hiljada dolara? Da li je tačno da njegov skromni stan u Njujorku koštao 15 Da li je tačno da je vozač imao platu šest hiljada dolara. Ako sam rekao evra, izvinjavam se. Dakle, da li je tačno da je imao platu 10 hiljada dolara, da li je tačno da je stan koštao 15 hiljada, to je njegovo skromno nameštenje, da li je tačno da je vozač imao šest hiljada dolara? Da li je tačno da je plaćeno preseljenje 112 hiljada evra? Da li je tačno da je papir i fotokopir koštao između 250 i 300 hiljada evra? Da li je tačno da je papir i kancelarijski materijal koštao oko 300 hiljada evra. Dakle, to su narodne pare i kako kaže stranka bivšeg režima – mi dugujemo našem narodu da damo tačne odgovore. Poštujem i cenim što je tamo emitovan „Marš na Drinu“, ali se na kraju ispostavilo da to u „Boj krenite junaci“ otprilike ide u „kabinet krenite junaci“. S tim pre, mi dugujemo našim građanima da im kažemo tačne troškove koliko to sve koštalo državu Srbiju i njene građane.Takođe, povodom događaja gde se Zaštitnik građana pretvorio u zaštićenika, pitam Skupštinu, Vladu, u skladu sa njihovim ovlašćenjima, šta će preduzeti povodom političkog divljanja Zaštitnika građana koji se pretvorio u zaštićenika Saše Jankovića, koji očigledno juri političku karijeru, pa ne znam šta ćemo mi raditi ako nam se Zaštitnik građana odmetne u političku šumu? Šta ćemo onda mi da radimo ovde ako se on bavi politikom? Hajde da se zamenimo sa njegovom platom, pa da mi štitimo građane pred organima uprave, što bi bio njegov zadatak.Šta će organi Vlade i Skupštini, s tim u vezi što je prekršio Zakon o Zaštiniku građana, član 10a, i onda daje političke izjave, već emituje političke bajke, tomove itd? Šta ćemo mi kao Skupština preduzeti povodom toga? Šta će Vlada uraditi da se iskontroliše finansijsko poslovanje i njega i onog drugog, koji se zove Poverenik koji, sad rizikujem, će sad meni neku prijavu da napiše?Poverenik je postao politički zaverenik. Dakle, sve se kreće od 2012, 2013. godine i gospoda poslanici iz tog saziva znaju da nisam hteo da glasam za njihove izveštaje iz prostog razloga, a neko mora da mi odgovori da li je tačno da su Poverenik, odnosno zaverenik, Zaštitnik, zaštićenik, dobili od britanske ambasade 80

evra? Od tog trenutka datira njihov nesporazum sa Vladom. Od tog trenutka se oni okreću i daju političke izjave. S tim u vezi, pitam Skupštinu – šta će preduzeti povodom političkih izjava pomenutog dvojca, od kojih je jedan bio ministar, potpredsednik Skupštine, poslanik, član tri partije, a glumi neku nezavisnost? Ja sam za njega super nezavistan. S tim u vezi, šta će Skupština preduzeti povodom davanja političkih izjava i šta će Vlada uraditi da prekontroliše ovu moju tvrdnju da su dobili 80 hiljada funti ili 100 hiljada evra od britanske ambasade, jer od tada datiraju njihove političke izjave? Hvala.

i koja je do skoro zapošljavala negde preko 300 zaposlenih, a od toga su 145 zaposlenih bili invalidi rada. Firma je inače osnovana 2011. godine i osnovana je sa namerom da se invalidi rada iz bivše „Zastava“ grupe, svih tih firmi, sakupe na jednom mestu i da se u jednoj firmi organizuje rad za njih. Firma se inače bavi proizvodnjom autoprikolica i još neke druge metalne galanterije. Pre dva meseca je njena imovina, u najvećoj meri, a to su oprema i mašine, pošto ona nema nekretnine, prodata njihovom partneru, dosadašnjem, francuskoj kompaniji „Trigano“,

oni su još pre dva meseca stupili u štrajk glađu, koji su trenutno prekinuli kao štrajk glađu, ali su nastavili protest, gde je 28 invalida rada u protestu. To su teži invalidi i lošeg su zdravstvenog stanja. Pored isplate zaostalih zarada i povezivanja radnog staža, traže da im se da adekvatni socijalni program nekim prevremenim penzionisanjem ili na neki drugi način reši status. Pisali su pored nadležnih ministarstava i premijeru Srbije.Pitanje za Vladu Srbije

radnog staža?Utvrdili smo da mnogim pravnim licima, a to su preduzeća koja su uglavnom izvoznici, nije izvršen povraćaj PDV za mesece avgust i septembar. Rok za povraćaj PDV za mesec avgust je bio 1. novembar, a za mesec septembar je bio 1. decembar. Preduzeća su dobila informaciju iz poreske uprave da nema dovoljno novca za povraćaj svim firmama odjednom.Pitanje za Ministarstvo finansija i poresku upravu – kako je moguće da u uslovima suficita budžeta, kako je to poslanicima i građanima kazao ministar finansija, nema novca za povraćaj sredstava? Ove firme su već platile PDV u budžet i kako je moguće da moraju da čekaju na povraćaj.Šta ste uradili sa parama koje su uplatili? Ovaj problem imaju mnoga druga preduzeća u Srbiji, jer povraćaj PDV kasni svima. Kojim aktom Ministarstva finansija ili poreske uprave su utvrđeni kriterijumi za redosled povraćaja PDV u slučaju nedostatka novca za isplatu svim pravnim licima koja čekaju povraćaj? Zašto akti sa kriterijumima za povraćaj nisu javno dostupni?Građani sela Brzan u opštini Batočina su nam javili da njihove parcele pored reke Morave su zauzete prirodnom izmenom toka reke. Kako nisu u mogućnosti da raspolažu svojim parcelama, uredno im stižu rešenja poreza za imovinu. Zakon o javnoj svojini, član 9. glasi: „vode, vodotoci i njihovi izvori, mineralni resursi, resursi podzemnih voda, geo-termalni i drugi geološki resursi, rezerve mineralnih sirovina i druga dobra koja su posebnim zakonom određena kao prirodna bogatstva u svojini su Republike Srbije.“ Zakon o vodama član 12. stav 1. koji inače nije promenjen ovom novom izmenom, Republika Srbija ima pravo preče kupovine vodnog zemljišta. Prema zakonu vlasnici parcela koje su postale vodno zemljište, jer ih je zauzela reka Morava, koja je u svojini Republike Srbije, moraju prvo ponuditi svoje parcele Republici Srbiji, koja ima pravo preče kupovine.Goran Milanović iz sela Brzan, je uputio ponudu za prodaju svoje parcele Ministarstvu poljoprivrede i zaštiti životne sredine, nije još uvek dobio zvaničan odgovor. Znači, građani ne mogu da raspolažu svojom imovinom, jer je koristi država bez ikakve naknade, a pri tome im naplaćuje porez na imovinu.Pitanje

kada će Ministarstvo poljoprivrede odgovoriti na pitanja građana vezana za njihove ponude za otkup zemlje. Hvala. Nemanja Šarović. **Nemanja Šarović** Dame i gospodo narodni poslanici, pitanje postavljam predsednicu Vlade Republike Srbije Aleksandru Vučiću, i pitanje je – da li će podržati inicijativu koju je jutros podnela SRS? Mi smo podneli predlog za obrazovanje anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića.Vi znate, da se, koliko godina već u javnosti konstantno o tome priča, da mnogi politički akteri konstantno govore da postoji određena politička pozadina, i potpuno je jasno da ona postoji, ali isto tako je jasno da do sada nije postojala politička volja da se istraži ta politička pozadina.Mi iz SRS želimo da se konačno stavi tačka na ovu priču, bez obzira na to što o Zoranu Đinđiću i politici koju je vodio ne mislimo ništa dobro. Smatramo da ova tema ne može biti stavljena ad akta, sve do onoga trenutka dok ne budu u potpunosti utvrđene sve činjenice, a jasno je da to do danas nije urađeno. Zbog toga smo zvanično, po hitnom postupku podneli predlog za obrazovanje anketnog odbora i naš je predlog da taj anketni odbor čini pet članova. članova je nešto, što bi po našem mišljenju, omogućilo da taj anketni odbor bude funkcionalan i da bude u stanju da izvrši svoj zadatak.Ukoliko zadatak.Ukoliko bismo prihvatili, naš predlog je i to da kažem, da najvećih pet poslaničkih grupa ima svoje predstavnike u tom anketnom odboru, i smatramo da ukoliko bi bilo više, ako bismo npr. predložili da 14 poslaničkih grupa, koliko ih valjda trenutno ima Narodnoj skupštini, ima svoje predstavnike, da bi on bio preglomazan, da bi bio predimenzioniran, i da bi rad tog odbora bio unapred osuđen na propast. Rok koji smo odredili, da anketni odbor izvrši zadatak je 90 dana, tri meseca. Opet, po našem mišljenju smatramo da je to optimalan rok, ni prekratak, ni predugačak, sasvim dovoljan da ukoliko, ozbiljni ljudi budu ozbiljno radili, da odbor dođe do rezultata.Naš predlog je da dužnost predsednika anketnog odbora vrši poslanik koga predloži najveća opoziciona poslanička grupa, a da a da zamenik predsednika anketnog odbora bude narodni poslanik koga predloži najveća poslanička grupa. Koji su to razlozi? Mi smatramo da je vlast, i ova, kao i sve prethodne imala dovoljno i vremena i sredstava na raspolaganju, da utvrdi sve što je želela, i da politička volja nije postojala.Ne može vlast kontrolisati sama sebe i ne može režim koji ima na raspolaganju i tužilaštvo u sudove i BIA i sve drugo i nije izvršio taj zadatak, ne možemo ponovo tim istim ljudima poveriti da izvrše taj zadatak ukoliko iskreno želimo da on bude nekada završen.Isključivi zadatak anketnog odbora je da sagleda okolnosti i utvrdi činjenice u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića. I dalje nismo išli. Ovaj se odbor ne bi bavio ni politikom, ni Vladom Zorana Đinđića, ni bilo čime drugim. Dakle, ograničen je zadatak u jednoj rečenici, činjenicama i okolnostima u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Zorana Đinđića.Pitanje postavljamo Aleksandru Vučiću, jer je on taj koji odlučuje o tome i potpuno je jasno da bez podrške vladajuće koalicije neće moći biti formiran ovaj odbor. Pozivam sve poslaničke grupe da podrže ovaj predlog. Onaj ko je dobronameran, ko želi da se konačno utvrdi istina, on će ga podržati, a smatram da oni koji ne podrže formiranje ovog anketnog odbora, nemaju pravo da ikada više uzmu u usta Zorana Đinđića. Zahvaljujem gospođo predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređem na poslaničko pitanje koje se odnosi na gradsku opštinu Vračar, napravio bih jedan kratak uvod.Gradska opština Vračar je poznata po tome jer je u okviru opštinskog odbora jedne stranke pokrenuta inicijativa za smenu Saše Radulovića, zbog falsifikovanja izborne liste. Nadam se da će oni uspeti u tome. Ali to sada nije tema.Tema tema.Tema je raspolaganje i upravljanje imovinom gradske opštine Vračar. Pre nekoliko dana je bilo 100 dana nove opštinske vlasti na čelu sa prof. Nedeljkovićem i održana je konferencija za štampu tim povodom.Na

ili dobar deo imovine gradske opštine Vračar nestao. Nestali su kvadrati poslovnog prostora. I to ne mali broj, već 5354 kvadrata poslovnog prostora je nestalo, isparilo. Nekada je bilo, više

što je simptomatično, simptomatično je i o tome do sada nismo razgovarali, a to su stanovi. Revizijom je utvrđeno, odnosno proverom dokumentacije, da postoji 70 nepostojećih stanova, odnosno da ne postoji 70 stanova, da se bolje izrazim.

ali 70 stanova je nestalo, odnosno ne postoji dokumentacija iz koje može da se zaključi šta se desilo sa tim stanovima.Ima tu i nekoliko primera nedomaćinskog poslovanja, primera očiglednih zloupotreba, a to je situacija u Smiljanićevoj broj 21, na Vračaru.Dakle, rešenjem nadležnog organa, Opštinskog komiteta za privredu i finansije Opštine Vračar, investitoru „Invest biro“ ustupljene su nepokretnosti, građevinsko zemljište i stan u suterenu na adresi Smiljanićeva 21, ukupno 3,6 ari i stan od 31 kvadrata, radi rušenja i izgradnje višespratne stambene zgrade, uz obavezu investitora da izvrši nadoknadu opštini u drugoj nepokretnosti.Da prevedem, opština je dala plac od tri ara, ne bi li se tu izgradila zgrada, ne bi li posle opština dobila povraćaj, odnosno naknadu u kvadratima. Zgrada je sagrađena, zgrada je nikla, ali investitor nije izvršio svoju obavezu, odnosno opština nije dobila svoje kvadrate. Kada je došlo do spora, kada je trebalo da se tuži, kada je trebalo sudskim putem da se opština izbori za ono što joj pripada, a to je vrednost od preko 63 miliona dinara, opština nije preduzela sve odgovarajuće korake, nije imala 100.000 dinara da plati taksu za održavanje dopunskog ročišta. Samim tim postupak nije vođen i opština je izgubila 63 miliona dinara, ili prevedeno u kvadratima koliko je to već.Dakle, to je očigledan dokaz do koje mere je išao lopovluk na ovoj opštini koju je vodila, ponavljam zbog građana Srbije, Demokratska stranka punih 20 godina. Zahvaljujem.

nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da je jedino poslanik Nenad Konstantinović prijavio da neće biti prisutan na ovoj sednici.Današnjoj sednici prisustvuje ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović, zajedno sa njegovim saradnicima.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici, kao i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.Primili ste izveštaje Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto

član 3. amandman su zajedno podneli Nenad Čanak, Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga.Da li neko želi reč? član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ješić, Gordana Čomić, Goran Ćirić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč po ovom amandmanu?

želimo da se definišu rokovi za preduzimanje radnji iz nadležnosti ministra po pitanju sprovođenja IPARD programa. Podržavamo sprovođenje ovog programa, ali smatramo generalno da u Predlogu izmena i dopuna ovoga zakona, i više amandmana sam podneo u tom pravcu, pravcu, daću jedno generalno obrazloženje, nisu definisani rokovi za preduzimanje ovih radnji. U obrazloženju kojim je odbijen amandman navedeno je da je to sad već definisano nekom metodologijom. niti u zakonu, niti u načelnoj raspravi nije se govorilo o ovim rokovima, a prosto smatramo da je to važno.Kada govorimo o rokovima za sprovođenje ovog programa, naslućujemo da će rokovi za ispunjavanje uslova od strane korisnika tih sredstava veoma precizno i restriktivno biti definisani, dok s druge strane, čuli smo u načelnoj raspravi od ministra da će u aprilu mesecu biti pripremljeni konkursi i da možemo da očekujemo krajem ove godine, odnosno negde na jesen, neki konkurs. Tako da, smatra da ovi rokovi treba da budu definisani. Dakle, za sve nadležnosti koje su date ministru u izmenama i dopunama ovog zakona treba da budu definisani rokovi u kojima će ministar postupati, odnosno praktično sprovoditi zakon koji će biti usvojen na ovoj sednici.O

Zahvaljujem.Mi smo podneli amandman koji se odnosi na rokove vezano za sprovođenje konkursa za IPARD program. Dakle, prosto smatramo da je nedopustivo da ovoliko dugo traju procedure, da je devet mesec predviđen rok od pokretanja postupka za davanje odgovora, a sa druge strane u roku od šest meseci se odgovara na zahtev. Smatramo da pre svega ovaj prvi rok od devet meseci, s obzirom da je ovaj drugi negde definisan iIPARD programom, prvi rok bi trebao da bude kraći s obzirom na činjenicu da mi već dosta kasnimo sa IPARD programom. O tome smo govorili u načelnoj raspravi, mi moramo da učinimo sve da osposobimo administraciju da u mnogo u mnogo kraćem roku odgovara na zahteve poljoprivrednika.Prema tome, to je nešto što se mora ovde promeniti, jer smo mi izgubili vreme, nismo bili efikasni, nismo se fokusirali na IPARD program usled različitih situacija, izbora, promena ministara, pa je i logično da ne možemo očekivati efikasnost Vlade, efikasnost ministarstva. Sada smo u situaciji da nemamo taj luksuz da možemo reći – devet meseci će nam biti potrebno da obradimo neki zahtev ili ne. Prosto, to mora da ide daleko brže i u tom smislu je i podnet naš amandman, sa ciljem da pokušamo da nadomestimo svo ovo propušteno vreme koje smo propustili u prethodnom periodu. Ministre, ja se nadam i očekujem da ćete vi biti daleko efikasniji od vaših prethodnika i da će odnosno poljoprivrednici Srbije moći da očekuju sredstva i podršku iz IPARD programa, barem oni koji mogu da ispune stroge uslove IPARD programa, koji su definisani kriterijumima u samom programu. Zahvaljujem. Reč ima ministar Branislav Nedimović. **Branislav Nedimović** Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, ja bih samo nekoliko reči u kontekstu ovog amandmana.Prvi deo, prvi govornik o čemu je govorio, postoje metodološka pravila na osnovu kojih se utvrđuju odgovorna lica, utvrđuju se rokovi. To je deo podzakonskih akata i deo već našeg pravnog sistema i nije neophodno u svakom pojedinačnom zakonu propisivati ta pravila. Meni je potpuno jasan razlog zbog kog ste vi ovo uradili, vi ste želeli da ukažete na važnost rokova, na važnost donosioca odluka, ali ja ću samo, zbog konzistentnosti svih propisa koji se donose, reći da je mnogo važno što mi imamo u jednom propisu to sve sublimirano i nema potrebe da u svakom aktu posebno definišemo ta pravila.U odnosu na ovaj drugi deo izlaganja, ovaj rok od devet meseci je predviđen za najsloženije predmete i radili smo u skladu sa iskustvima, najboljih praksi u okruženju koji su imali priliku da se susreću sa ovom vrstom projekata, imamo čak pojedinačne zemlje koje imaju duže vremenske rokove. Naravno, ove se radi o maksimalnom roku svi jednostavniji predmeti će biti u mnogo kraćem roku, čak u roku od nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Ovaj drugi rok koji je vezan za donošenje rešenja, odobravanja isplate, utvrđen je posebni sektorski sporazum i tu nismo imali prostora za bilo kakva drugačija definisanja.Ono što želim da kažem, to je da sve odluke koje će biti kroz ove procedure definisane, mi ćemo u sledećoj godini 2017. i naša nacionalna sredstva koja trošimo, prilagoditi procedurama i već

**Miroslav Aleksić** Zahvaljujem.Uvažavam ovo što ste rekli gospodine ministre, ali ja imam problem što piše u roku od, a ne u roku do, ako bi bilo u roku do, onda bih ja prihvatio to da ti složeni predmeti zaista zahtevaju određeno vreme, a da možemo i pre toga. Dakle, ovde ova odredba u ovom članu zakona vas praktično štiti da vi možete na sve zahteve da odgovarate u roku od od devet meseci.Takođe, ja moram, koristiću vreme ovlašćenog, da vam pomenem i ovo što je definisano u članu 4, zapravo gde vi kao ministar bliže propisujete lica. Ono što je bila ideja našeg amandmana koji smo podneli, jeste da vi donosite pravilnik kojim se bliže propisuju lica. Smatrao da u članu to nije formulisano baš najsrećnije, jer ispada da ministar sam može da određuje ko je taj ko će imati pravo na sredstva iz IPARD programa ili ne. Jednostavno smatramo da tu treba samo to drugačije preformulisati i usvojiti pravilnik koji ćete vi doneti i koji će propisati koja su to lica koja imaju pravo da koriste sredstvo iz ovog programa. Zahvaljujem.

vreme.Programom IPARD-a, koji je usvojen definisani su kriterijumi, definisani su lica koja mogu i način na koji se donosi odobravanje. Nema tu ministra nigde da ministar bilo kakvo diskreciono pravo ima u tom pogledu. I, što se tiče druge stvari, nemojte imati nikakvu dilemu u pogledu hitnosti brzine i želje da se što pre uspostave i odobravaju projekti po osnovu IPARD-a. Jedan od razloga zašto smo predložili ovaj zakon, jeste da što pre uđemo u ovaj

stara o primeni Poslovnika, vi ste dali reč ministru za repliku.Ministar u skladu sa ovim nakaradnim Poslovnikom, ali i Poslovnikom koji ste dužni da poštujete, nema pravo na repliku.

toga ministar nema pravo na repliku. Ne, to on što je rekao kratko ću, to nije opravdanje, ne može ni sekunda, nije bitno koji je ministar, nije bitno koja je tema, nema pravo, tako je definisao Poslovnik, jedanputa dva minuta i više od toga nema.Prema tome, ja vas pozivam gospodine Arsiću, ne samo da sad priznate da ste prekršili Poslovnik, nego da prekinete tu praksu da ministar može šta mu padne na pamet, jer to je ovde praksa. Ministri mogu sve, poslanici imaju znatno manje vremena. Ministar može po svakom amandmanu, poslanici ne mogu. Ministar može ukupno tri sata, poslanici mogu mnogo manje. Nama uskraćujete i to malo prava, a ministrima dajete ona prava koja nemaju.Očekujem od vas, ne vaše proizvoljno tumačenje, nego da mi pročitate član Poslovnika u skladu sa kojim ste dali reč ministru, a ja tvrdim da ne postoji taj član zato što ne postoji. Pročitao sam Poslovnik za razliku od vas. Vi ga vodite po vašem demokratskom osećaju koje očigledno ne posedujete.

u pravu ste kada kažete da ministri imaju određena prava pod jednim uslovom, da su predlagači zakona. Da je narodni poslanik predlagač zakona isto bi imao pravo na dva minuta po svakom amandmanu da se javi kad god poželi, imao bi pravo i na repliku.

Arsiću, povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine. Povređeno je time što mi ne dozvoljavate da se izjasnim o tome da li želim da se Narodna skupština o ovome izjasni u danu za glasanje. Kada Poslovnik kaže da narodni poslanik ima pravo da se izjasni, to ne znači da mi treba da mašemo, da dobacujemo ili da bilo kojom konkludentnom radnjom vama stavljamo do znanja da li imao želju da se o ovom glasa ili ne. Ja nema pravo da vodim dalju raspravu, ali imam pravo da se izjasnim. Izjašnjenje podrazumeva da mi date reč i da ja onda kažem da bi to mogli da čuju i građani u direktnom prenosu da li želim ili ne želim. I, vi ste meni to pravo uskratili.I, druga povreda Poslovnika, to što kažete, da ministar, da se primenjuju odredbe Poslovnika na sve učesnike. Ne, nije tačno. Apsolutno niste u pravu i nije bitno da li je narodni poslanik predlagač ili nije, jer drugi član Poslovnika reguliše, a vi ne znate koji je to član, evo, ja tvrdi sada da ne znate. Vi, me demantujte.Drugi član Poslovnika posebno reguliše učešće ministra u raspravi u pojedinostima. I, ne može se primenjivati opšta odredba. Dakle, to jednostavno nije tačno. Primenjuje se. Kada kaže- primenjuje se i na druge učesnike, to se misli na odredbe o kažnjavanju na primer, pa da kaznite ministra. Da kaznite bilo koga drugog ko dolazi da vređa narodne poslanike.A, vi samo ono što je negativno prema narodnim poslanicima i uvek je negativno tumačenje da imamo manje prava, a kad su ministri u pitanju uvek je široko tumačenje da mogu sve. Gospodine Šaroviću, svi su čuli da sam vas pitao da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika koju ste reklamirali.

je namera i bila da vas nateram da izgovorite koji je to član Poslovnika koji reguliše učešće ministra

ima pravo da o svakom amandmanu govori do dva minuta, s tim da ukupno trajanje pretresa u pojedinostima po ovom osnovu ne može biti duže od tri časa“. časa“. Ministar jednom do dva minuta – član 158, i dalje nema.Dakle, povredili ste Poslovnik time što ste dali reč ministru, a tražim od vas da uvedete red u sali, jer poslanik vladajuće koalicije preteći maše i očigledno vama sugeriše da i ubuduće kršite ovaj Poslovnik i ne dajete reč poslanicima opozicije koji se javljaju da na

Ja vas molim da mi isključite vreme, pošto ne mogu da govorim, budući da je poslanik Šarović neposredno pored mene i niko me neće čuti.

puta, i zbog toga se sada javljam, prekršen je član 109. i prekršen je član 112. Član 112. određuje kada može predsednik, odnosno pozvao se predsedavajući na taj član i odredio pauzu, a taj član kaže da ako predsednik Narodne skupštine ne može redovnim merama da održi red na sednici, odrediće pauzu dok se ne uspostavi red. Ovde nikakvog nereda nije bilo, apsolutno nikakvog nereda, osim što je bilo kršenja Poslovnika od strane predsedavajućeg,

pa nije ni čuo šta sam rekao, a obavešten je, i to lažno, od poslanika vladajuće koalicije šta sam rekao. Vi da imate i malo obraza, gospodine Arsiću, vi bi to priznali i ne biste nikada dozvolili

Dakle, Veroljub Arsić nije ni čuo šta sam rekao. Upitao je šta sam rekao, drugi su mu rekli da sam, navodno, rekao da su predsedavajući buzdovani, što nije tačno. Rekao sam nešto drugo. Izrekao mi je opomenu.

Sad ću vam ja izreći opomenu zbog ovakvog ponašanja. Nemojte da maltretirate Skupštinu. Ne dozvoljavate ni da završim rečenicu. Htela sam da saslušam, šta ste rekli, rekli ste i onda kažete – povreda Poslovnika, u pola reči sloga koji sam izgovorila. Sedite. Sedite. Neću vam dozvoliti. Uzeću vam vreme čitave poslaničke grupe, koliko god budete ustajali. Ovo je sada već zloupotreba Poslovnika. Nema povrede Poslovnika u toku odgovora predsedavajućeg.Znači, sedite, smirite se i ostavite me da vam odgovorim. Koliko vam treba sekundi da sednete i da se ponašate kao svi ostali poslanici koji se ponašaju pristojno?Znači, član 116. koji je izazvao toliki revolt kod vas govori o tome da se Poslovnik primenjuje na druge učesnike na sednici Narodne skupštine. Sedite. Znači, ne znate Poslovnik. Njegovo je pravo da vam izrekne opomenu za reč za koju ste izgovorili. Ovde niko nije buzdovan.(Nataša Sp.

vam opomenu zbog ovakvog ponašanja.Znači, poslaniče, ne date drugom poslaniku koji ima amandman da diskutuje. Vaše ponašanje je skandalozno na današnjoj vam još jednu opomenu. Sad možete da napustite zasedanje, imate tri opomene. Sa velikim zadovoljstvom, jer ova Skupština će biti mesto pristojnih ljudi, ja to garantujem.(Nemanja

da zamolim poslanika Ševarlića da pritisne dugme da bih mu ja dala mikrofon. Ako ne želite, bože moj. Poštovana gospođo predsednice, ja želim da govorim, ali mislim da su ovo uslovi koji ne odgovaraju za govor, pogotovo što se poslanik nalazi tako neposredno uz mene, tako

Dakle, podneo sam amandman na član 7. stav 3. člana 33. imajući u vidu da su sredstva za podsticaj u poljoprivedi i ruralnom razvoju, i pored povećanja o kome smo govorili, relativno skromno povećana u odnosu, recimo, na sredstva koja su bila 2013. godine kada su iznosila 34 milijarde dinara, i zbog toga predlažem da se umesto onih intervalnih grupa koje su navedene u članu 7. stav 3. od 20 do 30 miliona vrši još dodatna klasifikacija na dve intervalne grupe, od 40 do 50 miliona i maksimalno po 50 miliona. Na osnovu toga praktično se omogućava relativno veći broj korisnika da koristi ovako relativno skromna sredstva. Hvala.

je predviđeno da se određene stvari, rešenja po zahtevu za odobravanje projekta donosi u roku od devet meseci, ja sam tu predložio da bude šest meseci i po zahtevu za odobravanje isplata sredstava donosi u roku od šest meseci, ja sam tu predložio da bude četiri meseca. Razlog za to je da bismo ljudima koji žele da koriste IPARD program, da ti ljudi mogu ranije da završe taj posao, da dobiju sredstva i normalno da mogu da funkcionišu, da rade. Biće dovoljno vremena šest meseci, odnosno četiri meseca za isplatu, i mislimo da će to biti baš onako kako treba za naše poljoprivredne nešto što, vezano za taj član 6, sam ubacio da ukoliko se greškom desi da ljudi dobiju sredstva, pa to ne mogu da opravdaju na pravi način, tu sam podneo zahtev, da tim ljudima se sredstva,

sam vezano za kontrolore, da ti ljudi budu sve ovo što sam napisao u ovom amandmanu, ali obavezno da budu veterinari. Mi smo se složili na našem Odboru i predložili smo još jedan amandman da i veterinarska nauka, veterinari budu uključeni u sferu, da budu kontrolori, jer mislim da će veterinarska služba i ljudi na terenu biti veoma aktivni i njihova struka i njihova nauka. Veterinarska nauka je vrlo bitna za poljoprivredu, stočarstvo, mlekarstvo, što je vrlo bitno u ovom IPARD programu. Nadam se da će u narednom periodu veterinarska struka biti mnogo više cenjena i još jednom, pozivam sve kolege poslanike, da podržimo ovaj moj amandman, jer mislim da je dobar.U krajnjem slučaju, slažem se i sa Vladom i sa nadležnim ministrom, ispravno postupio za neke stvari, ali ovo je bio moj predlog sa namerom da našim poljoprivrednim proizvođačima damo mogućnost da brže konkurišu i da za njih to bude lakše i ubedljivije.Što se tiče veterinara, još jednom pozivam sve ovde u Skupštini, građane Srbije, da se da podrška veterinarskoj struci, veterinarima, jer su to ljudi koji su na terenu, koji rade težak posao i zbog toga moraju biti mnogo više cenjeni, a ne kao što je do sada to rađeno, jer je veterina vrlo bitna nauka u našem društvu.

ovaj amandman koji se suštinski odnosi na gotovo isto je i prethodnik primetio, a to je na skraćenje roka za administriranje projektima. Tekući Predlog zakona predviđa devet meseci plus što znači da ćete vi, gotovo godinu i po dana, ostaviti dodatnog prostora za administriranje podnetim zahtevima za korišćenje sredstava iz IPARD programa, odnosno fonda, što je za nas nedozvoljeno dug period u odnosu i na ovo prvobitno kašnjenje usled blokirajućih faktora za neakreditovanje Uprave za agrarna plaćanja. Rekli ste da u aprilu mesecu očekujete da će se uslovi steći za akreditaciju, da se do kraja godine mogu inicirati prvi zahtevi, što tehnički, ako izvedete prostu računicu, znači decembar mesec plus gotovo godinu i po dana vi ste već debelo zagazili u 2018. godinu kada ističe rok za povlačenje prve tranše od 15 miliona evra.Koristiću i vreme ovlašćenog.Dodatno želim sada, iako nisam imala takav utisak u utorak kada smo vodili načelnu raspravu, međutim nekoliko kolega iz vladajuće većine me je potaklo da poverujem da su ove slutnje realne, a sada definitivno i sama uviđam da jesu, a to je da je u ova poslednja dva dana od načelne rasprave pa do danas,

koji su prateći raspravu i ton kojim su kolege iz vladajuće većine branile ovaj zakon, ili napadale ovu suprotnu stranu, zaključili, tad za mene neverovatnu stvar, a sada kada sagledam sve, apsolutno realno, a to je da su paori sa kojima smo mi komunicirali izrazili sumnju da se i sama docnja oko akreditacije Uprave za agrarna plaćanja nije dogodila slučajno. Izrazili su sumnju da je ta docnja sa svesnom namerom dovedena do ovog nivoa, a zapravo iz razloga da bi budući korisnici IPARD programa, odnosno sredstava iz IPARD fonda, bili oni poljoprivrednici koji su zapravo pod kontrolom vladajuće većine. Odnosno, mreža poljoprivrednika koja će biti apsolutno pod kontrolom ljudi koji će i donositi odluke kada je reč o preporukama da se sredstva odobre po njihovim zahtevima. Ili kako su oni nazvali, moram priznati da nisam ranije čula tu šifru, IMT imal mene tu, kako kažu sada kod nas u Banatu.Tako da imajući takav odnos prema amandmanima opozicije, a iz izveštaja Odbora sam videla da su samo amandmani jednog kolege iz vladajuće većine prihvaćeni, apsolutno verujem da su naši paori u pravu. Ubeđivala sam ih da možda greše, ne želeći ministra da branim od samog ministra. Čak sam imala vrlo solidne utiske u odnosu na komunikaciju sa nama, na raspravu, na odgovaranje narodnim poslanicima. Međutim, kada smo dobili izveštaj resornog odbora i zaključke Vlade, oni su mene demantovali i sada sam gotovo sigurna da su oni u pravu. Hvala. predsedavajući.Poštovani narodni poslanici, moram ovde nekoliko stvari da istaknem iako sam ih malopre izneo u komentarima na prethodne amandmane, a vezani su za ove rokove.Ovaj rok od devet meseci je maksimalan rok i naravno da će se predmeti rešavati u kraćim vremenskim periodima. Nama je cilj, uopšte sa Predlogom ovog zakona, da što pre uđemo u IPARD proceduru i da sva sredstva budu na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima.Ono isto što želim da kažem oko selektivnosti u načinu eventualnog dobijanja sredstava, apsolutno transparentan postupak, apsolutno otvoren, IPARD program usvojen, procedure usklađene sa svim pravilima

Nama je ideja da što pre stavimo u funkciju i što veći broj korisnika da dobije apsolutno na transparentan način. I ako neko uopšte sumnja u bilo kakvu nameru, mera predlaganja ovog zakona i ulaženja u čitavu ovu proceduru je potpuno jasna i mislim da ne stoje te tvrdnje.Ima još samo jedna stvar oko amandmana. Mi smo se trudili, koliko god je bilo moguće, da prihvatimo što veći broj amandmana i to ćete videti u zakonima koji slede u toku današnje rasprave. Koliko smo maksimalno bili korektni prema svima i gde god je postojala bilo kakva mogućnost izašli smo, odnosno prihvatili smo poslaničke amandmane i mislim da ćemo kod drugih zakona potpuno drugačiju priču čuti od svih koji učestvuju u raspravi. Hvala. **Maja Zahvaljujem.Zaista sam očekivala da ćete ipak malo više komentarisati i dublje ući u demantovanje onoga što naši paori slute i misle. Govorim o ljudima koji žive od pluga, gospodine ministre, ne o ljudima koji žive radeći u ovim klupama koje mi zastupamo ili radeći vaš posao. Dakle, neko ko živi od te zemlje, naročito vojvođanski paori, a jako dobro znam da vi jako dobro znate koliko im je njihova zemlja važna. Dakle, nisam očekivala da ćete tek tako olako preći preko onoga što oni slute i očekivala sam da ćete neke mnogo značajnije argumente dati, naročito kada je reč o transparentnosti na koju ste se pozivali.Jednim pozivali.Jednim amandmanom smo predložili da se, osim objave u „Službenom glasniku“, sve informacija, dakle, konkursne i sve druge, objavljuju na internet stranici Ministarstva, plus da se upute organima lokalne samouprave, pa da ih i oni objave u cilju dodatne transparentnosti kako bi svaki pojedinac zainteresovan na nivou svoje lokalne samouprave mogao da dođe do tih informacija. Takođe dobro znate da paori vozeći traktor ili bilo šta od poljoprivrednih mašina, ne čitaju „Službeni glasnik“, nego te vredne ruke vrte poljoprivredne mašine da bismo mi imali šta da jedemo. Ne možete očekivati da će oni svakodnevno čitati „Službeni glasnik“.Potpuno je objektivna bila naša amandmanska ideja da se uputi i opštinama i gradovima gde žive ti naši paori da i oni dodatno informišu potencijale korisnike ovih sredstava. Otuda još jedan razlog da da sumnja bude utemeljenija, odnosno da će se raditi o poljoprivrednicima koji su apsolutno pod kontrolom vladajuće većine da bi se maksimalna kontrola nad odobrenim sredstvima do kraja mogla ispratiti.

Verovatno je to nešto što je važilo u vaše vreme i „ima li mene tu“. To se i vidi, jer ni 2009. godine niste pružali pomoć tim paorima za koje se danas zalažete, već ste pružali pomoć monopolistima, pa ste tako usvajali Uredbu o regresiranju mineralnih đubriva, a cilj je bio da se poljoprivrednicima navodno olakša i pomogne uspešno okončanje ovogodišnje, odnosno te setve.Ono što je tadašnja vlada uradila jeste upravo da je tadašnje paore, za koje se danas tako svesrdno zalaže, primorala da od određenih svojih partnera uzima mineralna đubriva i sve ono ostalo što ih je obavezivala ova uredba.Ono što mi je, takođe, žao jeste da se mnogo toga obećavalo. Paorima se nije pomagalo danas kada zaista postoje konkretni razlozi i konkretni načini da se poljoprivreda stavi u službu i naše države, a pre svega da se pokrene i da se pomogne našim poljoprivrednicima da mogu da žive od svoje delatnost.Žao mi je što su ovako loši komentari. Sigurna sam da i poljoprivrednici vide, možda ne svi, ali verujem da će njihovo strpljenje

kao neko ko živi u Vojvodini 58 godina, kao neko koga permanentno ometaju… Samo da izađu ovi sportisti. Dakle, nisam razumeo da stranka o IMT govori, koja je vodila poljoprivredu u Vojvodini do pre neki dan… U to vreme, a sećate se mahanja štakom ovde kada smo menjali Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je navodno trebao da bude u korist paora. Ministar to svakako zna. Preko 100 hiljada hektara je bilo uzurpirano. Dakle, gubitak na godišnjem nivou, koji su vojvođanski paori pretrpeli, zloupotrebom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je na teritoriji Vojvodine trebao da primenjuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, koji je vodila tamo neka stranka,

izašlo obaveštenje o Uredbi o regresiranju mineralnih đubriva. Naravno, subvencije jesu postojale, ali su paori bili prinuđeni da kupuju poljoprivredne proizvode po vrlo čudnim tenderima, doprinelo se stvaranju monopola. Zatim, 2012. godine, imamo jedno obećanje koje je nazvano izmuljavanje, ali ne i navodnjavanje kada je Dušan Petrović rekao da je u planu pod sistemima da bude oko 200 hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta od 1,1 milion hektara, koliko ukupno planiramo da navodnjavamo. Naravno, država od toga nije videla ništa.Postojala je i strategija zavlačenja Saše Dragina, tadašnjeg ministra, koji je rekao da od oktobra 2008. godine bi trebala da se donese nova Strategija razvoja poljoprivrede na koju je više puta pozivala

Mislim da građani, naročito poljoprivrednici mogu da procene ko ima dobre namere, a ko je to samo lažno prikrivao. Zahvaljujem. **Maja Gojković** Zahvaljujem.Želim da kažem samo dve stvari. Kamo sreće da svi narodni poslanici vladajuće većine razumeju koliko je dobro radio Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, kako u vreme upravljanja ovde prisutnog kolege Gorana Ješića, tako i u vreme Branislava Bogaroškog, a što znam da izuzetno ceni aktuelni ministar.Kamo sreće da njegove kolege iz vladajuće većine jednako dobro to razumeju, zato što se ne bi ovako osvrtali, pod navodnicima na netačne i manipulativne podatke.Što se tiče obećanja, ja sam takođe u načelnoj raspravi postavila jedno pitanje oko podsticaja za biljnu proizvodnju, takođe su neke moje kolege o tome raspravljale. Prvo i poslednje obećanje ratarima, predizborno obećanje SNS je bilo da će se podsticaji u biljnoj proizvodnji sa nesrećnih 4.000 dinara vrlo brzo povećati na bar ono pređašnje stane od gotovo 100 evra, odnosno 12.000 dinara i to na taj način što je stranačka hobotnica pokušala da usisa i da smiri poljoprivredna udruženja u svoje redove uoče predizborne kampanje, da amortizuje zadovoljstvo paora ovim obećanjem. Do danas se ništa nije desilo, odnosno ta uredba Vlade kojom su smanjena sredstva i podsticaji za biljnu proizvodnju je i dalje na snazi.

površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Vojvodine. To su neoborivi dokazi, to ministar će svakako u nastavku diskusije izneti.Koliki je IMT bio na više od 100.000 ha možete da izračunate zato što je vrednost godišnjeg zakupa bio preko 25 miliona evra na pronađenom zemljištu koje su oni izgubili. Pa, izračunajte puta od 2007. godine kada je stupio na snagu Zakon o poljoprivrednom zemljištu, da se državno zemljište može izdavati u zakup, pa izračunajte koliki je taj IMT bio u Vojvodini, pa pogledajte gde žive funkcioneri, koliko su kupili stanova, pa im tražite stanove u Beču i onda ćete vrlo dobro znati koliki je bio IMT i koliko su uspešni bili pokrajinski sekretari.Pod dva, jeste biljna proizvodnja bila 14.000 dinara, ali su ostali dugovi od 15,2 milijarde, koje je ova Vlada isplatila. Dakle, emitujete prava, ne isplatite, onda dođe do promena i onda mi moramo da plaćamo i tekuće podsticaje i da platimo dug od 15,2 milijarde, jedan deo rebalansom budžeta, a 10,2 priznavanjem javnog duga. To kolege koje se razumeju u poljoprivredu svakako znaju.Takođe, moram da kažem da u istom roku dok su oni vladali došlo je do sledećeg, podržavanjem isključivo biljne proizvodnje podržavani su njihovi veliki paori koji su pristalice njihovog režima, podržavani su i ti mladi aktivisti 1.200, 1.300 koji su služili da se stranački aktivisti malo uposle pred izbore itd, ali činjenica da smo počeli da uvozimo 600.000 svinja, odnosno mesa svinjskog i živih svinja od 600.000 komada godišnje, da smo gotovo prestali da izvozimo goveđe meso, a ono smo finansirali subvencijama žitarica koje smo izvozili da bi od drugih kupovali to isto meso.Vlada je napravila zaokret, nije smanjila obim sredstava, već je to prebacila malo na investicije i na stočarstvo. Hvala.

grupe.Rečeno je da su subvencije smanjene u prethodnim godinama, ali bih podsetila narodne poslanike kako je došlo do izmene u isplati subvencija, odnosno podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Godine 2014. na isplate 100 evra po ha mi smo potrošili 20 milijardi dinara, a 2015. godine približno 20 milijardi. Da bi to građanima i poslanicima bilo jasnije, reći ću to je 60% ukupnog agrarnog budžeta. Jednom ozbiljnom analizom efekata mera koje se primenjuju za sprovođenje agrarne politike, zaključili smo da da se veliki deo agrarnog budžeta odliva, odnosno da ide u potrošnju.Shvatili smo da je potrebno da se više sredstava preusmeri i da ide u investicije. Zašto? Zbog toga što recimo oni koji imaju 100 ha po 100 evra dobiju, to je 10.000 evra. Time zanemarujemo činjenicu da u Srbiji najveći broj, 77% poljoprivrednih gazdinstava su sa posedom 2 ili 3 ha, najveći broj je malih poljoprivrednih gazdinstava. Oni po osnovu ove mere dobiju za 2 ha 200 evra.Šta mogu da urade sa tom subvencijom? Naravno ništa. Da bismo preraspodeli sredstava, da bismo dali podsticaj da se sredstva koriste za investicije,za nabavku opreme, za nabavku traktora, mehanizacije itd. zaključili smo da je mnogo bolje da u ovu svrhu sredstva preusmerimo.Kao što je rekao jedan prethodni poslanik, tačno je, mi smo isplatili sve zahteve poljoprivrednika i po osnovu ovih 100 evra po hektaru, a kasnije 100 evra za 20 ha. Dakle, Vlada Republike Srbije je našla dodatna sredstva, ali ostaje činjenica da smo u proteklim godinama jako puno sredstava izgubili, a mogli smo da imamo mnogo više zasađenih voćnjaka, mnogo više opreme, mnogo više investicija u preradi.Dakle, kada jedan naš poljoprivrednik zasadi recimo 1 ha voćnjaka, on dobije po osnovu te investicije povraćaj sredstava za 40%, u marginalnim područjima 55-60%. Da li je bolje da imamo hektare ili da im damo

a to je da se uloži u navodnjavanje, da se uloži u opremu, da se uloži u voćnjake, u stočarsku proizvodnju.Dakle, ovo su izmene koje su donošene ne zato što je neko tako želeo ili hteo, već su izmene kojima su prethodile ozbiljne analize efekata iskorišćenih sredstava u prethodnom periodu i ozbiljni ciljevi za naredni period, za godine koje su pred nama. Svi ćemo se složiti da nam trebaju novi hektari

oni su bili i ostali simbol tradicije srpske poljoprivrede.Dakle, na tom malom porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, mi ćemo i ubuduće graditi strategiju, odnosno sprovoditi već usvojenu Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja. Hvala.

ne?Uzgred, budi rečeno, u vaše vreme vaši paori iz Pančeva nisu mogli da dođu do grumena zemlje, a ne da dođu do neke parcele. Subvencije kakve ste davali su koristili tajkuni

koje ste davali su uglavnom uzimali tajkuni. Kako? Tako što su mogli da zakupe koliko hoćete zemlje i prijave navodno kako će da zasade i vi im date subvencije. A onda ne zasade, nego to zemljište daju u podzakup i zarade duplo, a seljak ne dobije ništa. Tako ste to radili.Pošto ovde kažete da ovde postoje neki partijski paori, zaista bih vas zamolio da nam objasnite koji su to vaši paori, a koji su to tuđi paori, pošto ste očigledno imali vaša paorska udruženja, pošto smo mogli da vidimo kako je Pokrajinska vlada tačno određenim udruženjima davala novac da bi oni mogli da preraspodele sebi.Suština subvencija, pošto ovde vidim da imamo političare koji bi voleli da imamo Sovjetski Savez sa punim sa punim izvozima, a to je nešto što je nemoguće, suština nije u tome da neko živi od subvencije, nego da od te subvencije oplodi, odnosno nešto da zaradi, a da ima i država koristi.Vašim davanjem subvencija mi smo potpuno upropastili paore na takav način. Suština je upravo u tome da mi danas imamo i veće prinose i veći izvoz i mnogo bolju poljoprivredu. Prema tome, politika ove Vlade je takva da hoćemo da damo subvenciju, ali da može i da seljak zaradi, a da država ima koristi, za razliku od vaših subvencija gde su samo tajkuni isključivo imali koristi. Hvala vam. **Miroslav Aleksić** Zahvaljujem.Ja zaista, uz potpuno uvažavanje poljoprivrednika iz Vojvodine, ne razumem ovoliku potrebu da govorimo samo o o tome šta je radio Pokrajinski sekretarijat, pritom govoreći o tome da li je bilo dovoljno malo ili više. U svakom slučaju, mnogo više je od onoga što smo dobijali poljoprivrednici iz centralne Srbije tokom svih ovih godina. Agrarni budžet se, dragi prijatelji, ne puni samo sa teritorije Vojvodine, nego sa cele Srbije. Godinama unazad vi zaboravljate na te male poljoprivrednike iz centralne Srbije koji imaju nešto preko dva hektara po poljoprivrednom domaćinstvo obradivog zemljšta. Mere se, nažalost, nisu na njih usmeravale.Sada ovde slušam i bivšu ministarku koja kaže da ćemo politiku zasnovati na malim poljoprivrednim domaćinstvima. Ja kažem – da, tako i treba, ali zašto to niste uradili? Zato što nema strategije, zato što nema vizije i zato što do sada to nije bila praksa. Ja očekujem od gospodina Nedimovića da će on to prepoznati, jer to će biti prava strategija razvoja poljoprivrede, kada budemo obuhvatili sve one koji se bave poljoprivredom.U centralnoj Srbiji, dragi prijatelji, poljoprivrednici imaju traktore koji su stari preko 30 godina. Retko ko da ima mogućnosti da kupi polovan koji je star pet, šest ili deset godina. Nemaju sredstava da pokrenu proizvodnju, nemaju sredstava da prežive, zato što ne mogu da dođu do tih mera ili su te mere neprimenljive za njih. Neprimenljive su zato što mera direktnih davanja po hektaru ne može da zadovolji njihove potrebe. Njima treba sredstava za investicije da bi mogli da investiraju u novu proizvodnju, nove tehnologije, novu opremu i da na taj način prežive i na taj način pomognu ukupnom ekonomsko razvoju Republike Srbije.Prema

Ništa nije bilo bolje, ali nije ni sad u ovih pet godina. Vi sada govorite neko drugi je bio kriv pre 2012. godine. Neka je, bio je kriv. Ali, hajde da vidimo šta ste vi uradili. Pa, vi ste valjda dobili poverenje građana zato što ste bolji promenite to što su drugi loše radili. A šta ste uradili? Smanjili budžet. Ne možemo razvijati poljoprivredu sa budžetom koji je 2,5% ili 3% od budžeta Republike Srbije. Mora budžet biti minimum 5%. Tek smo ove godine došli negde do granice 4%. Minimum 5, 6, 7% i kad se to bude dešavalo, onda možemo govoriti i o podsticajima i o razvoju poljoprivrede i programima i o merama i da napravimo obuhvat svih i da konačno iskoristimo te potencijale koje imamo kao poljoprivredna zemlja. Zahvaljujem. **Maja Gojković** Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani gledaoci koji pratite ovu raspravu, mislim da smo iz dosadašnjeg dela rasprave

princip bavljenja poljoprivredom je ostao isti. Znači, ukidanje carina na uvoz strane robe koja preplavljuje naše tržište i ubija konkurenciju domaćeg proizvođača, smanjivanje subvencija, nedovoljna briga za selo i poljoprivredu i, ono što je posebno karakteristično, uništavanje svega što je domaće poput poljoprivredno industrijskih kombinata, industrije poljoprivredne mehanizacije, zadrugarstva, proizvodnje zdrave organske hrane, borbe protiv genetski modifikovane hrane, semena i svega onoga što bi trebalo valjda da budu ključne tačke neke ozbiljne poljoprivredne politike.Dakle,

Ali, vi naprednjaci ste zaista tu morali da ćutite, jer ste smanjili subvencije poljoprivrednicima sa 12 na 4.000 dinara. Budžet za poljoprivredu vam je konstantno ispod 5%, što su obavezni podsticaji za poljoprivredu. Šta još treba da uradite na štetu srpske poljoprivrede da biste se zaustavili i shvatili da ne radite dobro?Ovde ste dobili jedan veoma konkretan amandman, da smanjite makar administrativne rokove kada nešto isplaćujete ili dajete poljoprivrednicima. Čak i tu ne možete da budete ažurni i da budete brži, sa manje birokratije, sa manje papirologije, da i to malo sredstava što dobijaju poljoprivrednici dobiju lakše i brže. Ne vidim šta je sporno u ovom amandmanu kolega iz opozicije koji sugerišu i žele da se ubrza makar ta birokratska procedura, da se dođe do to malo sredstava što se uopšte izdvaja u budžetu za poljoprivredu.Dakle, ovde ne postoji koncept domaćeg ekonomskog interesa u poljoprivredi, jer da postoji u prvi plan bi bile stavljene naše zadruge, naši poljoprivredno industrijski kombinati, naša industrija poljoprivredne mehanizacije… **Maja Gojković** Molim sve poslanike da govore o amandmanu. Moramo stvarno da se vratimo svi na amandman na član 6. poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je stvarno decidno tražila

je nego jasno da kada opozicija dobije reč nema pravo da govori, a kada vlast dobije reč može da govori o čemu god hoće. Ti dvostruki standardi zaista su više krajnje licemerni.

da se skrati birokratska i administrativna procedura, da to malo sredstava što dajete poljoprivrednicima date brže i lakše.Dakle, SNS ne samo da je smanjila subvencije poljoprivrednicima, nego i to malo para što dajete, dajete tako da ljudi to dobiju posle godinu ili godinu i po dana. Jel to tema amandmana? Nije? Dobro, odlično. Znači, vi objasnite građanima Srbije zbog čega ste smanjili subvencije sa 12 na 4.000 dinara i zašto i to malo subvencija što dajete, dajete po takvoj birokratskoj i administrativnoj proceduri da ne mogu ljudi da ih dobiju za godinu, godinu i po dana. Hvala.